Dobro jutro. Nastavljamo sa današnjim zasjedanjem, prema utvrđenom dnevnom redu kao što smo rekli počinjemo sa točkom 6. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, hitni postupak, drugo čitanje, P.Z. br. 800 br. 800 Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvažena Barica Novosel, državna tajnica u Ministarstvu pravosuđa. Izvolite. potpredsjedniče Sabora, poštovane dame i gospodo saborski zastupnici. Prvenstveni cilj ovih izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama je efikasnija i brža naplata sudskih pristojbi. Dosadašnjem zakonu prisilnu naplatu sudskih pristojbi provodila je Porezna uprava. Izmjenama ovog zakona predlaže se da prisilnu naplatu sudskih pristojbi provodi Financijska agencija čime će ta naplata biti efikasnija i brža. Drugi dio izmjena ovoga zakona uvodi se na uvođenje sudskih pristojbi na neke procesne radnje koje do sada nisu bile obuhvaćene Zakonom o sudskim pristojbama. To je sudska pristojba na presudu zbog ogluhe, na presudu na temelju odricanja, na imenovanje stalnih sudskih vještaka i stalnih sudskih tumača. I ono što je još bitnije to su sudske presude na upravne sporove. Naime, sa 1.1. u RH počinju sa radom 4 nova Upravna suda i bilo je potrebno regulirati visinu sudske pristojbe za upravne sporove. ista prema vrijednosti spora kao i na sudsku pristojbu u parničnom postupku. Jedna od novina u ovim izmjenama je povećanje sudske pristojbe na žalbu i reviziju iz razloga što se time pokušava destimulativno djelovati na stranke u parničnom postupku, na odugovlačenje, a s druge strane se oslobađa plaćanja pristojbe na nagodbe i u postupku mirenja kako bi stranke na taj način više rješavale U odnosu na prvo čitanje, ovaj drugi prijedlog ima jednu važnu izmjenu. Naime, u prvom prijedlogu je bilo povećanje pristojbi na zemljišno-knjižne postupke. Međutim, zbog sve prisutne gospodarske recesije i male platežne moći građana, Vlada je odustala od prijedloga za povećanje pristojbi u zemljišno-knjižnom postupku i vratila se ponovno znači zemljišno-knjižni izvadak je isto kao po starom 20 kn, a ne kao što je bilo u prvom prijedlogu 50 kn postupci u zemljišno-knjižnom su vraćeni na ono staro. Hvala. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, kolegice i kolege. Na samom početku ću kazati da Klub zastupnika HDZ-a podupire ovaj prijedlog podupire ovaj prijedlog zakona i mislim da u smislu pozitivnom očitovanja u ovom prijedlogu zakona u prvom redu treba istaknuti tri stvari. Prvo je, dakle, s obzirom da sukladno Zakonu o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova od 1. Siječnja 2012. Godine počinju s radom upravni sudovi i Visoki upravni sud RH u Zakonu o sudskim pristojbama bilo je potrebno propisati sudsku pristojbu na tužbe u prvostupanjskom upravnom sporu na prijedlog za obnovu pravnog spora, na žalbu, kao i na prijedlog za ocjenu zakonitosti za podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom RH. Nadalje, Nadalje, kako pred upravnim sudom sud odlučuje na temelju usmene i neposredne realne rasprave. Dakle, imamo uveden institut tzv. Pune jurisdikcije. Vrijednost predmeta upravnog spora može biti procijenjen odnosno neprocijenjena predlaže se da se visina sudske pristojbe odredbi sukladno visini sudske pristojbe za tužbu, prvostupanjsku presudu i žalbu prema istim kriterijima kao i u parničnom postupku. Dakle, to je prva karakteristika, a vezna je za upravno sudovanje što se tiče same primjene ovoga zakona. Druga stvar koja apsolutno treba istaknuti odnosi se na nagodbe. Dakle, značajna novina u ovom zakonu da na sudsku nagodbu donesenu tijekom prvostupanjskog postupka se ne plaća sudska pristojba. nema plaćanja ma kakvih sudskih pristojbi kada je spor okončan nagodbom u prvom stupnju. Ovom se odredbom želi potaknuti mirno rješavanje spora među strankama i sklapanje sudskih nagodbi na koji se način želi pridonijeti s jedne strane rasterećenju sudova, a s druge pak strane učinkovitosti pravosuđa općenito. Mislim da je ovo dobar i važan institut kojeg apsolutno treba naglasiti kada raspravljamo o ovom prijedlogu zakona. treća stvar koju je apsolutno potrebno podvući, a državna tajnica je u svom uvodnom izlaganju isto tako se posebno na tu stvar osvrnula, a to je da u tarifi sudskih pristojbi potrebno je urediti plaćanje sudske pristojbe i za presude zbog ogluhe i za presude na temelju odricanja. Dakle, one nisu bile obuhvaćene dosadašnjim izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, a također spadaju u krugu tzv. presuda na temelju stranačkih dispozicija i zajedno s presudom zbog izostanka i presudom na temleju priznanja. Budući da donošenje takvih presuda ne prethodi cjelovit parnični postupak propisano je plaćanje pristojbe u manjem iznosu. koji je u drugom čitanju, mislim da su i odnosu na visinu sudske pristojbe koja se odnosi na specifične zemljišno-knjižne postupke su se isto tako uskladile dakle visine pristojbi uz ove tri osnovne karakteristike. Ovaj zakon apsolutno treba poduprijeti, a poglavito i naročito u onom segmentu i dijelu koji se odnosi na upravno sudovanje jer zapravo u tom smislu i jedna od pretpostavki kako bi se i ti upravni postupci koji će zaživjeti od 1.1. iduće godine obuhvatili i ovim dijelom kako bismo zakonski regulirali i visine i one situacije procesno pravne prirode kada se plaćaju sudske pristojbe. kada se plaćaju sudske pristojbe. Shodno svemu kazanom, još jedanput Klub zastupnika HDZ-a apsolutno podupire ovaj prijedlog. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja, izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama u drugom čitanju i ono što na početku valja pohvaliti u ovom zakonu je činjenica da je ovaj zakon jedan od rijetkih koji je doživio dosta kvalitetne promjene između prvog i drugog čitanja, odnosno da je puno primjedbi i sugestija iz prvog čitanja uvaženo i uključeno u sadržaj, odnosno u konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama. Da bi to zadovoljstvo bilo potpuno bilo bi potrebno ipak malo smanjit pristojbe jer pristojbe su povećane nesrazmjerno životnom standardu naših građana, nesrazmjerno dakle trenutku u kojem živimo. kad se ide gledati koji smo dobili pluseve u ovoj priči, a to je prvo ostala je dobra motiviranost sa niskom cijenom pristojbi oko sređivanja zemljišnih knjiga. Tu sam naročito govorio u raspravi u prvom čitanju da je to dobro za birače koje ja predstavljam, za umirovljenike jer njihova je želja da ne ostavljaju probleme svojoj djeci nego da riješe zemljišne knjige, sigurno da niska cijena pristojbi za sređivanje zemljišnih knjiga može u tome, odnosno zadržavanje te cijene može pomoći. Ono drugo što nas je isto tako zasmetalo no možda će i to donijeti kvalitetu, tu bih volio saslušati dileme u pravnoj struci. Mi smatramo u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika da je upravno sudovanje jedan od kontrolora djelovanja sustava i da možda ne bi trebalo postavljati na upravne sporove upravne pristojbe jednake visine, dakle jednakih iznosa kao na druge sporove, no predlagač zakona je bio mišljenja da to treba biti izjednačeno. Ajmo poštivati motiviranost predlagača zakona, ali ja i dalje tvrdim da jedno kontrolno sudovanje, odnosno jedna kontrola funkcioniranja sustava bi trebala biti pristupačnija građanima. Dalje, sigurno je dobra stvar u ovom zakonu i dobre su one odredbe koje motiviraju stranke u postupku na nagodbe, dakle da se da se i prije samog sudovanja spor riješi dakle na prvom ročištu, da se stranke nagode i sigurno je to stimulativna mjera da se pri tome ne plaćaju pristojbe. Isto tako, svoju odgovornost ovdje dobiva kroz pristojbe i presuda na temelju ogluhe odnosno odricanja. Svakako, ovaj zakon je u funkciji sprečavanja obijesnog parničenja i to je u finalu dobro i ono što bih htio reći, malo mi je uvijek nezgodan taj jezik pravnika, nekako je izvan konteksta uobičajenog govora, uobičajenog jezika. Pa sam pronašao na stranici 5 u članku u članku 12. gdje ima jedna napomena koja mi tako zvuči čudno, odnosno iz nekih drugih vremena, jedna napomena koja kaže ovako: pod poluarkom se podrazumijeva list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Pa mi već više od stoljeća imamo standardizirane formate papira i ovo o čemu se ovdje govori je standardni format A4. Pa zar se to ne može jednostavnim rječnikom i u dvije riječi upisati da je to list papira formata A4 i gotova priča. Ja znam da tu ima neke romantike za nekim pravnim rječnikom itd., ali mislim dajmo pojednostavimo ove pravne pravne izričaje i ove napomene i pojašnjenja. Dakle, sve u svemu da ne duljim mislim da je ovo dobar put donošenja zakona da se može kroz ovaj zakon to tako i prikazati jer je doista ovaj zakon uvažio puno primjedbi iz rasprave, argumentiranih primjedbi i mislim da u suštini nikad neće biti nijedan zakon idealan, ali da ćemo u dva čitanja dobiti dobar zakon i mislim da će klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika u konačnici podržati ovaj zakon. Hvala lijepa.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 Poštovani potpredsjedniče, gospođo državna tajnice, uvažena gospodo zastupnici. Dopustite mi najprije da citiram neke dijelove ovog obrazloženja. Pa se tako ovdje kaže na strani 9 plaćanje pristojbe na žalbu, reviziju protiv presude te na žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda od sada se plaćala pristojba kao pristojba za podnesenu tužbu, protutužbu uvećanu za 100%. Ovim se izmjenama propisuje da pristojba na žalbu i reviziju protiv presude te na žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda naplaćuje se kao i pristojba za podnesenu tužbu i protutužbu ali uvećana za 100% itd. Pa se onda kaže na strani 12 da tu se dodaje tarifni broj 29 kojim se propisuje visina sudske pristojbe u prvostupanjskom upravnom sporu i to za tužbu ako je vrijednost predmeta spora procjenjiva. Tada se plaća pristojba prema tarifnom broju 1, ali ne manje od 200 kuna. Ako je vrijednost predmeta spora neprocjenjiva plaća se 500 kuna itd., itd. I jednom rječju možemo reći da sve te sudske pristojbe naprosto se rapidno povećavaju. A povećavanje bilo čega u ovo vrijeme, usuđujem se kazati pa kad je riječ i o sudskim pristojbama, je naprosto jer ovo postaje deranje kože ionako osiromašenim građanima ili narodu. I onda se još lijepo zaključuje u ocjeni sredstava za provođenje zakona na strani 13, citiram: "da za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu jer se ovim zakonom predlaže povećanje sudskih pristojbi koje će ubuduće predstavljati dodatni prihod državnog proračuna" Ponavljam ovim se zakonom, citiram predlaže povećanje sudskih pristojbi koje će u buduće predstavljati dodatni prihod državnog proračuna. Jednom riječju želim kazati da bi i kada je riječ o ovakvom zakonu trebalo naprosto stati na loptu. Sudske takse ili pristojbe svejedno u ovakvom obliku danas postaju bezobrazluk. Bilježničke takse ili pristojbe također su bezobrazluk. Javnoovršiteljske pristojbe o kojima ćemo naknadno raspravljati također su bezobrazluk. Ovaj narod ili većina ovoga naroda je doslovce na rubu jedne izdržljivosti, da ne kažem opstojnosti i ne može mu se više uzimati jer mu se nema više ni što uzeti. Prema tome, pokušajmo jednom obrnutom logikom smanjivati ako je moguće takse, kazne prije svega, doprinose. Možda bi to dovelo do oporavka i ovako bolesne nam hrvatske ekonomije. No, sad pustimo to. Građani ne mogu ni naprijed, građani ne mogu nazad. Mi njima povećavamo pristojbe. Dobro je da su izbori relativno brzo i onda se barem drži cijena ovih komunalnih usluga na nekim postojećim razinama. Mislim ovdje na struju, mislim ovdje na vodu. Ali vidjet ćemo što će biti nakon izbora. Na strani 18. date su nam tarife sudskih pristojbi kod parničnog i ovršnog postupka pa se ovdje kaže jasno do 3000 kuna 100 kuna, 3 do 6000 kuna 6000 kuna 200 kuna, 6 do 9000 30 itd. itd. Preko 15000 kuna plaća se pristojba u iznosu od 500 kuna posto na razliku iznad 15000 kuna ali ne više od 5000 kuna. u ovom trenutku je tako reći jedna prosječna plaća u Republici Hrvatskoj i doista mislim da bi trebalo imati neku mjeru glede svega toga. svega toga. Još jedanput želim kazati da bi trebalo stati na zemlju jer tako više dalje ne ide. Jasno dobro je ovdje istaknuto jedno rješenje glede nagodbi gdje neće biti pristojbi sve s ciljem ubrzanja postupka, ekonomičnosti postupka, pokušaja jednog mirnog rješenja sporova. Znači, tu se želi stimulirati ljude da se nagode. ako se neće nagoditi šta im čovjek može. Neka se upuste u spor. Međutim, trebaju znati da sudski spor košta i da na kraju će platiti i da će se vjerojatno istrošiti, pa možda hajde zbog ovoga dijela oko nagodbe ovaj Zakon treba podržati ali ali ostala rješenja su naprosto takva da treba razmisliti, a sve s ciljem da se sudske pristojbe pokušaju nekako staviti u kontekst vremena i prilika u kojim hrvatski građani žive. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. **Grbić, Ivo (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana državna tajnice, poštovane kolegice i kolege zastupnici. Danas raspravljamo o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama koje su nužne radi promijenjenih postupovnih odnosa iz Zakona o parničnom postupku i uvođenja novih instituta sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama. Treba naglasiti da se ove izmjene i dopune primarno odnose na ubrzanje postupka naplate neplaćene sudske pristojbe. Znamo da je zakon o provedbi provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ubrzao postupak, stoga ove izmjene i dopune predlažu i da se postupak naplate neplaćene sudske pristojbe izmijeni na način da sud donosi rješenje o pristojbi koje sadrži nalog stranci da utvrđeni iznos pristojbe u propisanom roku uplati na račun državnog proračuna Republike Hrvatske, kao i nalog Financijskoj agenciji za provedbu ovrhe na novčanim sredstvima stranke sa svih njezinih računa i oročenih novčanih sredstava ukoliko stranka ne plati dužnu pristojbu. Konačni prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o sudskim pristojbama s obzirom na izmjene postupovnih propisa predlažu se izmjene u tarifi sudskih pristojbi. Tako se primjerice uređuje plaćanje sudskih pristojbi za presudu zbog ogluhe, presudu na temelju odricanja, plaćanje pristojbe na žalbu i reviziju protiv presude, na žalbu protiv rješenja u sporovima zbog smetanja posjeda. Važno je naglasiti da se na sudsku nagodbu donesenu tijekom prvostupanjskog postupka ne plaća sudska pristojba kako bi se potaknulo mirno rješavanje sporova među strankama i sklapanje sudskih nagodbi. Nadalje, prijedlogom se propisuje plaćanje sudske pristojbe za elektroničke podneske, za ispise iz baze zemljišno-knjižnih podataka, za ovjeru prijepisa ili presliku isprava i zbirke isprava sukladno Zakonu o zemljišnim knjigama. Isto tako propisuje se sudska pristojba na zahtjeve za imenovanje stalnim sudskim vještakom i stalnim sudskim tumačem, te pristojba na pohranu punomoći. Također ovim Zakonom predlaže se sudska pristojba na tužbe u prvostupanjskom upravnom sporu na prijedlog za obnovu upravnog spora, na žalbu, na na prijedlog za ocjenu zakonitosti i podneske kojima se pokreće postupak pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske sukladno odredbama Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova prema kojima od 1. siječnja 2012. godine počinju s radom upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske. Slijedom iznijetoga podržavam donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama. Zahvaljujem. I kao zadnji pojedinačna rasprava uvaženi zastupnik Damir Sesvečan. Izvolite. prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama. Kao što je rečeno zakon je u drugom čitanju i njegovo donošenje odmah ću reći svakako podržavam. Također želim naglasiti kako je dobro da je predlagatelj pojedine primjedbe i prijedloge zastupnika izrečenih na plenarnoj sjednici kao i na sjednicama radnih tijela uvažio i one su sada sadržane u ovom konačnom prijedlogu zakona. Prije svega mislim tu na to da je zadržana ista visina sudskih pristojbi u zemljišno-knjižnom postupku, iako se u prvotnom prijedlogu nije radilo o nekakvim velikim povećanjima ali ona su postupno svakako izgledala prilično visoka, a s obzirom na situaciju dakle i u društvu i u državi mislim da je dobro da se ne ide na povećanje pristojbi. Što se pak tiče prijedloga za povećanje visine određenih pristojbi koje se predlažu ovim zakonom, kao što je povećanje visine pristojbe na žalbu i reviziju protiv presude, te na žalbu protiv rješenja o sporovima zbog smetanja posjeda, treba reći da se dakle njima želi destimulativno utjecati na podnošenje pravnih lijekova, i na taj način produljivanje trajanja postupka, dakle želi se poticajno djelovati na sklapanje sudske nagodbe kao mirnog rješenja spora. I upravo je to jedna od značajnih novina ovog zakona koje je važno naglasiti, dakle koju želim naglasiti, i to da se sudsku nagodbu donesenu tijekom, da se na sudsku Također želim naglasiti isto tako što smatram zapravo najvažnijim i glavnim ciljem donošenja ovog zakona, odnosno izmjenama i dopunama Zakona o sudskim pristojbama, a to je ubrzanje postupka naplate sudske pristojbe, a vezano uz stupanje na snagu Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima, prema kojem će od 1. siječnja 2011. godine ovrhu na novčanim sredstvima provoditi financijska agencija. Do sada je to dakle radila ispostava područnog ureda porezne uprave. U tom smislu se dakle predlažu i promjene u postupku radi naplate neplaćene sudske pristojbe. O načinu kako se predlaže riješiti postupak naplate bilo je već i govora i obrazloženo je vrlo detaljno i precizno u prijedlogu ovog zakona, pa ga neću ponavljati, već ću evo još jedanput na kraju ponoviti da podržavam donošenje

Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Ja bih se zahvalila na ovoj diskusiji, ali bih se osvrnula malo na jedan dio diskusije vezano za možda kritiku da su te sudske takse prevelike, a naročito vezano uz ovo povećanje zbog revizije i žalbe. Mi imamo jedan u odnosu na tu visinu žalbi Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći gdje je u jednom krugu ljudi koji su slabijih materijalnih mogućnosti omogućen kroz institut besplatne pravne pomoći pristup na sudu. Imamo još jednu kategoriju u Zakonu o sudskim pristojbama vrlo široku mogućnost oslobođenja od plaćanja sudskih pristojbi i prema imovinskom cenzusu ljudima koji su slabog imovinskog stanja, i prema određenim kategorijama, znači i branitelji, pa onda sva prava vezano za ostvarivanje iz Zakona Zakona o mirovinama, zdravstvenog, znači velika i vrlo široka lepeza postoji mogućnosti oslobađanja od sudskih taksi. Ovo povećanje u odnosu na žalbu i reviziju mi svi znamo da ima dosta postupaka u Republici Hrvatskoj i veliki su prigovori dugotrajno. Na neki način treba uvesti instrumente kako skratiti dužinu trajanja tog postupka. Ono što bi rekla vezano za to je da i u svim civilnim stvarima stranka koja izgubi spor je dužna drugoj stranci nadoknaditi, cilj ovoga povećanja takse na sudske pristojbe na žalbu i reviziju da se spriječi objesno parničenje, da netko odugovlači postupak samim izjavljivanjem svih mogućih pravnih lijekova. Vezano za zemljišnoknjižne i ono što ste pohvalili, drago nam je, Vlada je ocijenila da možda nije trenutak bez obzira na to što je Vlada uložila velika sredstva, a i dalje ulaže, vidjet ćete jedan prijedlog sad sporazuma, da bi se sredile zemljišnoknjižno stanje i da bi ljudi imali i već i sad imaju preko Interneta pristup i mogućnost uvida u svoje zemljišnoknjižno stanje. Hvala vam još jedanput.